engin pólitísk ærsl heldur einungis staðföst og málefnaleg gagnrýni og tillögur til úrbóta. Nú hefur stjórnarandstaðan öll sameinast um breytingartillögur í afar mikilvægu máli sem varðar kjör tugþúsunda Íslendinga og öryggisnet alls vinnandi fólks í landinu. Þetta eru breytingar í fimm liðum á frumvarpi hæstv. félagsmálaráðherra um endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu. Þar eru það fulltrúar Samfylkingar, Flokks fólksins, Pírata, Viðreisnar og Miðflokksins sem standa saman. Það eru auðvitað tíðindi, forseti, að svo ólíkir flokkar hafi náð saman í svo stóru og hápólitísku máli. Þarna gæti verið vísir að breiðri sátt sem byggir á ákveðnum lágmarkskröfum. Í stuttu máli snúast breytingarnar um að enginn öryrki verður skilinn eftir og þetta eru hófstilltar kröfur sem fela ekki í sér stórvægileg viðbótarútgjöld. Tillögurnar fimm eru eftirfarandi: Að heimilisuppbótin hækki þannig að enginn öryrki verði beinlínis í verri stöðu en áður. Í öðru lagi að öryrkjar í atvinnuleit fái meira svigrúm til að finna starf við hæfi án þess að virknistyrkur falli niður. Í þriðja lagi að hnykkt sé á því að enginn sem er nú þegar með örorkumat verði þvingaður í svokallað samþætt sérfræðimat sem við vitum ekki enn hvernig verður útfært. Í fjórða lagi að þingið fái skýrslu frá ráðherra um útfærslu á þessu nýja mati áður en það verður innleitt og síðast en ekki síst að skerðing á örorkulífeyri vegna fjármagnstekna maka verði afnumin. Ég spyr hæstv. forsætisráðherra: Kemur til greina af hans hálfu að beita sér fyrir því að tillögurnar verði samþykktar? Væri ekki góður bragur á því í lok þings að hæstv. forsætisráðherra hefði forystu um að mæta þessum lágmarkskröfum til að bæta kjör öryrkja og efla öryggisnet vinnandi fólks í landinu? Þetta var ágætisræða um það hversu sanngjörn og málefnaleg og uppbyggileg Samfylkingin er í þinginu og bara prýðilegt þegar fólk kemur hingað upp í ræðustól og fellir síðan dóma um eigið ágæti. Ég vil bara minna á í tilefni af þessari ágætu ræðu að næsta mál á dagskrá er vantraust á ráðherra í ríkisstjórninni sem sami hv. þingmaður sagði að kæmi ekki til greina annað en að samþykkja, sem ég myndi nú persónulega kalla algjört upphlaup hér í þinginu. En það var það sem hv. þingmaður sagði að flokkurinn stæði ekki fyrir. En gott og vel, ræðum aðeins um þessa tillögu. Væri hægt að gera enn betur við öryrkja með nýjum 500 millj. kr. útgjöldum? Já, ég er alveg viss um að það er hægt að gera það. Eru þetta málefnalegar, fínar tillögur til að hvetja til enn frekari atvinnuþátttöku hjá þeim sem geta stundað atvinnu og myndi það auka réttindi að draga úr tilliti til þess hvað er að gerast í fjármálum maka? Já, já, þetta eru ekkert galnar tillögur, alls ekki. Þetta mál hefur hins vegar verið í undirbúningi í mjög mörg ár. Það er lagt fyrir þingið til að vinna það áfram og ég vonast til þess að í nefndinni sé hægt að taka umræðu um breytingar og ef hægt er að ná breiðri samstöðu um jákvæðar breytingar á málinu þá ætla ég ekki að standa því í vegi, en á endanum þá helst þetta auðvitað í hendur við heildarútgjaldastig ríkissjóðs. Síðast þegar ég vissi voru þessar hugmyndir sem minni hlutinn hefur sameinast um til skoðunar

Forseti. Ef ég sneiði fram hjá fyrri hluta þessa andsvars þá heyri ég ákveðinn jákvæðan tón frá hæstv. forsætisráðherra sem er gott að heyra.

Samfylkingin, og líka fleiri flokkar í minni hlutanum, hefur verið í mjög virku samtali við öryrkja, við ÖBÍ. Samfylkingin bauð m.a. hópi öryrkja, og ÖBÍ, hingað til Alþingis til að ræða nauðsynlegar tillögur til úrbóta og þessar tillögur komu út úr því, út af samráðsleysi sem átti sér stað.

þá held ég að það sé hægt að fullyrða að fyrstu hreyfingar og undirbúningur að gerð þingmálsins eigi rætur sínar að rekja allt til ráðherratíðar Eyglóar Harðardóttur. Síðan tók Þorsteinn Víglundsson við sem félagsmálaráðherra og við settum inn í fjármálaáætlun nokkra milljarða til þess að greiða fyrir kerfisbreytingunum sem við í grunninn erum að tala um núna. Ásmundur Einar Daðason var líka í samtali, þannig að það er margra ára samtal að baki þessum tillögum og sérstakur starfshópur sem Steingrímur J. Sigfússon, fyrrverandi ráðherra, leiddi var í miklu samráði við Öryrkjabandalagið. Ég verð því að vísa því frá okkur í ríkisstjórninni að það hafi ekki verið rætt við hagsmunasamtök í þessu máli. Það er margra ára samtal hér að baki.

að mínu mati gott og það eru ýmis tækifæri sem við þurfum að skoða, umhverfisákvæði líka. Eftir stendur að mínu mati, núna þegar við erum búin að tala um lagareldismálið, og ég ætla bara rétt að vona að það fari ekki áfram í bili a.m.k., að það sýnir hversu mikilvægt það er að auðlindir þjóðar séu ekki skiptimynt við ríkisstjórnarborðið. Bara það að einni ríkisstjórn hafi tekist að setja inn ótímabundnar heimildir þegar kemur að auðlindum þjóðar, þjóðar, fjörðunum okkar sem eru sameign þjóðarinnar, þá verðum við að hafa það skýrt í stjórnarskránni að auðlindir eru okkar, eru þjóðarinnar, eru Íslendinga.

Ég var nú bara nokkuð hrifinn af fyrri hluta þessarar ræðu og tók vel því hrósi sem ég fékk þar. Ég er alveg einlægur í því að vilja vinna áfram að breytingum á stjórnarskránni en það er ekki sanngjörn nálgun að segja að hér hafi verið lagt fram lagareldisfrumvarp sem hafi verið ætlað að afhenda einhverjum erlendum öflum varanlega eignir sem eru sameign þjóðarinnar. Þetta er bara ekki sanngjörn nálgun. Það sem er hér lögfræðilega umdeilt er m.a. það að ef einhver er með varanlega leyfisveitingu, hvernig getur maður afturkallað hana? Og um þetta hefur verið margrætt í tengslum við sjávarútveginn, aflaheimildir, og algerlega óumdeilt í dag að þær er hægt að innkalla á hæfilegum árafjölda og sama myndi gilda hér. Það er ekkert hægt að taka þessa umræðu öðruvísi en að menn ræði þá um það, þegar menn tala um tímabundnar leyfisveitingar, hvernig eigi að haga endurnýjun slíks tímabundins leyfis, með hversu miklum fyrirvara o.s.frv. Þá fyrst getum við farið að bera saman það sem er raunverulega verið að tala um. Ég hafna því að það sé ágreiningur við mig sem snúist um það að ég vilji að einhver geti fengið varanlega til eignar og ráðstöfunar einhverjar sameiginlegar eignir ríkisins. Þetta er bara rangt, ég vísa þessu algerlega til heimahúsanna. Kemur ekki til greina að ég tali fyrir einhverri slíkri stefnu, hef aldrei gert það og mun ekki gera.

sameiginlegan skilning um að umræðan um tímabundnar og varanlegar heimildir er ekki svona klippt og skorin eins og hv. þingmaður er að tala um þá held ég

og einhverra í stjórnarandstöðu eða næsta forsætisráðherra og einhverra annarra í stjórnarandstöðu sem verður hugsanlega núverandi forsætisráðherra. Þetta bara er ekki þannig. Við getum ekki leyft okkur að höndla þannig með auðlindir þjóðarinnar. Það er einfaldlega þannig að það var þessi ríkisstjórn sem setti fram ótímabundnar heimildir í frumvarpi sem þau bera ábyrgð á og þá skulum við eyða þessum vafa og virkilega vinna að því að koma auðlindaákvæði í stjórnarskrá. Við skuldum þjóðinni það að setja auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem felur í sér að það verður aldrei hægt að afhenda auðlindir þjóðarinnar ótímabundið til aðila, hvort sem það eru íslenskir aðilar eða erlendir, þannig að í guðanna bænum sameinumst þá um það að

Það er þegar hv. þingmaður notar hugtök eins og „afhenda“. Þeir sem hafa verið að ræða um lagareldismálin segja að það hafi staðið til að afhenda einhverjum eitthvað þegar er verið að veita leyfi til nýtingar. En auðvitað er þetta allt saman gert til að þyrla upp einhverju pólitísku ryki. Það er engin lagaleg innstæða fyrir þeim fullyrðingum að hér sé stjórnarmeirihluti sem ætli sér að afhenda varanlega einhverjar eignir. Ótímabundin leyfisveiting er ekki varanleg afhending á eignum ríkisins. Þetta er ekki svona, þetta er bara röng lagaleg niðurstaða. Við höfum farið mjög vel yfir þetta í stjórnarskrárvinnunni og höfum fengið skrifaðan út heilmikinn texta, t.d. um auðlindaákvæðið, þar sem þetta er rakið. Ég bendi áhugasömum um að lesa greinargerðina með því frumvarpi sem fyrrverandi forsætisráðherra lagði fyrir þingið hér

Blæðingar voru á vettvangi rútuslyssins og vegfarandi sagði að vegurinn á þeim kafla er slysið varð hafi verið ein stór tjörudrulla. Þá voru fjölmargar tilkynningar um sams konar blæðingar víðs vegar um land um síðustu helgi, svo sem á Vestfjörðum.

Hver eru viðbrögð hæstv. ráðherra og ríkisstjórnar við þessu ófremdarástandi? Jú, það er að slá samgönguáætlun út af borðinu í þinglok. Maður hefði nú haldið að það væri einmitt tilefni til að gera töluverðar umbætur á samgönguáætlun til að koma í veg fyrir að við upplifum einhverjar mestu hörmungar í umferðinni sem við höfum nokkurn tíma séð. Hvernig ætlar hæstv. ráðherra að axla ábyrgð á þessum hörmungum? Að nota matarolíu til að djúpsteikja vegakerfið um allt land með tilheyrandi slysahættu er gjörsamlega fáránlegt og ég get ekki orða bundist yfir að við skulum vera — vegna þess að það þarf mjög lítið hitastig til að vegum blæði og við verðum að sjá til þess að vegakerfið sé byggt þannig upp að það sé öruggt.

og þær áskoranir sem því fylgja. Það sem er auðvitað átakanlegast við þau umferðarslys er hreinlega það hversu margir hafa dáið í umferðarslysum á síðustu mánuðum og misserum, sem er þyngra en tárum taki og er auðvitað alvarlegasti skaðinn sem verður aldrei bættur.

sem mig langar að taka undir að er áhyggjuefni, ástand vega í landinu er víða mjög alvarlegt eftir veturinn. Þungatakmarkanir eru í gildi víða um land en það er samt alveg ljóst að síðustu ár eru þannig að aukning hefur orðið veruleg á álagi á vegakerfið þannig að við þurfum að mæta þessu með hlutfallslega meira viðhaldi heldur en hefur verið í gegnum árin. Það hefur verið ákall um það síðustu ár og við því hefur verið brugðist að hluta. Þetta aukna álag er náttúrlega bara áþreifanleg afleiðing af því að umsvifin í samfélaginu hafa stóraukist. Ferðaþjónusta hefur stóraukist og ég tala nú ekki um þungaflutninga á vegunum sem hafa stóraukist líka og hafa valdið sliti langt umfram það sem við höfum áður séð, merki um það að okkur gangi vel og uppgangur sé víða um land en þetta er skuggahliðin á því. Við því þarf að bregðast (Forseti hringir.) og ég er sammála hv. þingmanni um að á

flysja þau utan af spurningu hv. þingmanns sem talar um að vegakerfið sé gjörsamlega ónýtt og það hafi ekkert verið gert. Það er rangt og hv. þingmaður veit það. Hann segir að samgönguáætlun hafi verið tekin úr sambandi. Það er líka rangt og hv. þingmaður veit það vonandi líka. Hv. þingmaður leggur til að sú sem hér stendur segi af sér út af þessu öllu saman og mér finnst það nú ekki sérstaklega vel rökstutt hjá hv. þingmanni. En það flýgur hver eins og hann er fiðraður og það gerist líka hér í þessum þingsal, ef fólki finnst það vera til þess að sýna þinginu sóma að hafa mál sitt uppi með þeim hætti sem hv. þingmaður gerir. Samgönguáætlun er í gildi og ný samgönguáætlun verður lögð fram á Alþingi í haust til úrvinnslu og afgreiðslu.